Hvala vam puno na ovoj replici.Nažalost, 2001/2002. godine kada su donošeni ti zakoni,

imali veliki rizik i premešteni smo na niže radno mesto, odnosno uredbe su bile takve i te odluke su i tada donošene politički. Znači, nisu donošene u skladu sa tadašnjim nekim propisima.Ipak, ja moram da odbranim MUP, Ministarstvo unutrašnjih poslova ima pravo po Zakonu o policiji da donese nakndane uredbe kojima će se u odnosu na situaciju, na okolnosti doneti novi uslovi penzionisanja koji će važiti samo jedan period, možda u roku od jedne godine. Tako da te 2001. godine ili 2002. godine koju vi spominjete sigurno je neko procenio da određena određena kategorija policajaca zbog prethodnog rada, prethodnih uslova na kojima su bili zaista treba da budu penzionisani.Dalje, što se tiče obuka, ja sam neko ko je formirao te obuke i jako dobro znam o čemu pričam i radila reformu srednje škole unutrašnjih poslova i program stručnog usavršavanja. Nisam rekla da treba da se uvedu obuke nego nove dodatne obuke, naprosto kriminal cveta i mi imamo program stručnog usavršavanja koji ide u korak sa tim problemima i stalno osposobljavamo policijske službenike da se usavršavaju u odnosu na postojeće okolnosti. Mi sada imamo veliki problem apsolutno je važno da policajci budu zaštićeni. Apsolutno je važno da posle svakog tragičnog događaja uradimo analizu šta je moglo da se uradi, zašto je zbog nečega došlo, da li ima eventualnih propusta, kako bi išli ponovo u susret problemu da se tako nešto nešto ne dogodi.Onda vi ste spomenuli zašto sam tražila od ministra Dačića….(Isključen Tolerantniji ste prema gospođi Radovanović. Podelila bih ovaj aplauz sa vama, pre svega zato što ste potvrdili sve što sam navela iz 2001. i 2000. godini i nažalost toga čega se nerado svi sećamo. Moja opaska vama je bila da ja zaista mislim mislim da okolnosti nisu nove da one malo duže traju.Takođe, mislim i nije više važno šta ja mislim, jedan od tragičnih događaja o kojima govorimo pokazao je da su naši policajci i sposobni i obučeni u situacijama koje niko nije očekivao. Setite se da nam je policajac koji napadnut samostrelom preživeo i likvidirao onoga ko ga je napao.To je policajac koji je apsolutno spreman da obavlja svoj posao. Na žalost u drugom slučaju imamo smrtni ishod, samo zato što je onaj koji je naišao na policiju naišao sa namerom da ih likvidira.Nemojmo da generalizujemo stvari tim pre što ste i sami rekli da je 2001. godine bilo lakše ćutati da vas ne bi prebacili na neko niže radno mesto ako sam vas dobro razumela.Dakle, kada od ministra unutrašnjih poslova očekujete, zato sam vam rekla da želim da mi odgovorite, sve ste mi odgovorili samo to niste – koji ministar unutrašnjih poslova sme sebi da dozvoli luksuz, da ne nama narodnim poslanicima u Parlamentu Republike Srbije, nego celoj srpskoj javnosti govori o predmetu oko koga se još uvek vodi istraga, i konačno, da li stvarno mislite da smo ovakvi kakvi smo u parlamentu Srbije, često, oprostite mi na gruboj kvalifikaciji, prihvatiću kaznu, vredni toga da nam se ovakve stvari obrazlažu.Mi pravimo papazjaniju od svega od čega se to može, a pokušavamo da budemo ozbiljni samo onda kada tražimo koje kakve izveštaje na koje objektivno nemamo pravo, pa smo tako i jutros kod poslaničkih pitanja, postavljali pitanja ljudima koji apsolutno nemamo pravo da uputimo nijedno jedino pitanje, nevladinim organizacijama, patrijarhu SPC, koristiću vreme poslaničke grupe i ovlašćenog, mislim da još ima, ovo nije bila replika, gospođo Raguš, ja i dalje govorim o amandmanu, u finalu ovog zakona za koji i dalje mislim da je kvalitetan i da je ustrojio i popravio sve ono što su eventualne greške bile u prethodnom periodu. Takođe mislim da ćemo popravljati i ovu verziju i nije to stanova, sigurno sam da će biti još stanova za pripadnike bezbednosti i pripadnike vojske Republike Srbije, ali i MUP.Dakle, jedino zbog čega sam intervenisala jeste upravo zbog pripadnika snaga bezbednosti da im ne bismo nikakav privid stvarali danas, znamo kakav je odnos bio i znamo da koliko god bila zla ova vladajuća većina i koliko god je pravili takvom sigurno je odnos prema pripadnicima snaga bezbednosti racionalniji i pošteniji i na kraju svih krajeva sa velikom dozom poštovanja, u odnosu na period u kome je glavnu reč imala ova ekipa kolega koji danas ovo glasno kritikuju. Hvala vam.

apsolutno dozvoljeno, a na žalost, mi smo u poslednjem periodu jako bili izloženi da su nam i prethodni ministar Gašić i sada pričali do detalja šta se dogodilo, i pričali su detalje istrage koji uopšte nisu bile tema niti za parlament niti za javnost nego su bile teme za tužilaštvo i u sekundama smo znali šta se dešava.Tada smo gledali slike ranjenog policajca od strane teroriste ne razmišljajući da taj policajac i njegova porodica mogu biti ugroženi, novo jeste i ja ne pamtim u svojoj karijeri da je neki policajac povređen tako što se koristio samostrel.Drugo, ova druga situacija koja se dogodila sa migrantima, posebna je situacija, noć je, izuzetno teren koji je rizičan, jer tuda prolaze migranti a mi i dalje ne znamo da li su ti policajci koristili pancir, a u obaveznoj struci se govori, kada se prilazi legitimisanju u to doba noći na terenu koji je rizičan, policajac ne može da izađe iz ako ne koristi zaštitnu opremu.Prema tome, ovakva analiza, ja sam tražila analizu, a ne detalje, detalje i sama govorim, da se detalji ne iznose i zaista i sada apelujem na sve ministre, nemojte da iznosite detalje istrage, to nije vaš posao, to je posao direktora policije, kojeg ne postavljate

Poslovnik, član 104. stav 1. – ako se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne Skupštine uvredljivo izrazi, znači uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe, navodeći njegovo ime i prezime ili funkciju, odnosno pogrešno protumači njegovo izlaganje, narodni poslanik na koga se izlaganje odnosi, ima pravo na repliku, ako se uvredljivi izrazi odnose na poslaničku grupu, itd.Nit je bilo bilo pominjanja grupe ni imena, ni prezimena ni funkcije, ni tumačenja, ni izlaganja, ničeg nije bilo, nikakvog osnova za repliku, pa ja molim samo ja molim samo pošto ovo nije pričaonica, da ovde neko iznosi svoje neke impresije o tome kako MUP izgleda od kada u njemu nije. Dakle, da se držimo

Gospodine Jovanov, puno vam hvala na ovome.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem Pretres predloga zakona u pojedinostima.Pošto

ste amandmane koje su na predlog zakona podneli narodni poslanici Marijan Rističević, Borislav Novaković, Slavica Radovanović, Đorđe Stanković, Ana Eraković, Žarko Ristić, prof. dr. Snežana Rakić, Aleksandar Ivanović, dr. Ana Jakovljević, Uroš Đokić, Ivana Rokvić, dr. Zoran Lutovac, Filip Tatalović, dr. Nenad Mitrović, Dragana Rašić, dr. Ksenija Marković i Nebojša Novaković.Primili ste izveštaje nadležnih odbora i mišljenje Narodne banke Srbije o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna Skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3.

Zahvaljujem. Dakle, posle izlaganja pukovnika koji je sam sebi dao čin, morao sam i ja da se javim za reč, a činove čujemo od poslanika, nesuđenog gradonačelnika Novog Sada.Dame i gospodo, o platnim uslugama, moram nešto da kažem da njih ne bi bilo da nije bilo promena 2012. godine.Dakle, godine.Dakle, imali smo potpuno razvaljenu državu teritorijalno obezglavljenu, ekonomsku nemoćnu, moralno unakaženu, vojnu nemoćnu, da sa privredom u kojoj su se dva fabrička dimnjaka dimila u celoj Srbiji. Dakle, nije bilo šanse da privreda napravi novac, sa kojim bi se ostvario platni promet i platne usluge. Oni danas nama zameraju, kažu da smo se zadužili, jel?Hajde da vidimo ovako, pošto je guvernerka tu, neto devizne rezerve zatečene 2012. godine, su bile negde malo više od 5 milijardi evra. Danas su 23,3 milijarde evra, neto rezerve.Na računu budžeta Republike Srbije bila je jedna velika nula, a sada ima šest i po milijardi. Kada sve saberemo, 18 milijardi više u neto rezervama i ovih šest i po milijardi što imamo na računu, to je 24,5 milijardi evra. Ukoliko bi vi ne daj Bože došli na vlast, možete da uzmete taj novac i da likvidirate ceo naš dug, ali da pitam šta je sa vašim dugom kada ste prodali celu društvenu imovinu,

itd?Danas je BDP 70 milijardi. Sve i da smo dužni dvadesetak milijardi, ja vas pitam kao neko ko uzima kredite da li bi vi, kada bi imali proizvodnju od 30.000 evra, povukli kredit od 20.000 evra, da sledećih godina možete da proizvodite na svom imanju 70.000 evra? Povučete 20.000 evra na dvadesetak godina, dignete kredit i proizvodnja vam više ne vredi 32.000, nego 70.000 evra. Ja mislim da ste zdravo razumni, u šta ja pomalo sumnjam, da bi takvu vrstu kredita svakako uzeli.Danas je BDP 70 milijardi, zatečeno 32 milijarde. Koliko ste vi usrećili narod pokazuje sledeća činjenica. Za vreme vaše vlasti nije bilo puno platnih usluga ovih zaposlenih. Imali ste 1.700.000 ljudi koji su imali posao, ali nisu imali baš svi platu, ali da uzmemo i da su i imali tu platu od 328 evra, znači, ukupan

nego u vaše vreme. Zato može da bude obilje platinih usluga naših sve zadovoljnijih građana.Hvala.(Peđa Na član 1. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Borislav Novaković, Slavica Radovanović, Đorđe Stanković, Ana Eraković, Žarko Ristić, prof. dr Snežana Rakić, Aleksandar Ivanović dr Ana Jakovljević, Uroš Đokić i Ivana Rokvić.Primili

pa bih vas samo zamolio da ubuduće, ako možemo, gospodina Rističevića prekinemo kada dobije potrebu da nam se svima obraća i iznosi svoje maštarije ovde pred Narodnom skupštinom.Ovo nije podrum pića i ne sedimo na gajbicama, nego smo predstavnici nego smo predstavnici naroda. Ovo je visoki zakonodavni dom i zaista, molim vas, da bismo radi što kraće, što efikasnije, da budemo na temi, a ne da puštamo da svako mlati šta mu padne na pamet.Hvala. Po amandmanu, gospodin Žarko Ristić.Izvolite. **Žarko Ristić** Poštovana predsedavajuća, poštovani ministri, narodni poslanici, građani Srbije, ukazao bih

i tu leži ključ problema.Šta tačno zakonodavac, odnosno ova skupštinska većina smatra pod Republikom Srbijom? Da li podrazumeva celu teritoriju Republike Srbije, što znači sa Kosovom i Metohijom, ili pak bez Kosova i Metohije?Ja kao jedini opozicioni poslanik koji dolazi sa teritorije Kosova i narod znamo da se danas ne mogu podizati ni penzije, ni socijalna pomoć na teritoriji Kosova i Metohije u nacionalnoj valuti, odnosno u dinaru, a kamoli da mogu da se obave neke druge poslovne transakcije.Prema tome, zakonodavac mora izmeniti definiciju domaće platne transakcije i prilagoditi je stvarnom stanju ili mora izmeniti teritoriju na kojoj se odnosi kada se priča o domaćoj platnoj transakciji. Ovako ne može ostati.Ovom prilikom bih iskazao zadovoljstvo predlogom za guvernera NBS, što je konačno neko sa Kosova i Metohije predložen na nekoj od ključnih rukovodećih pozicija u Srbiji.Istovremeno mi je krivo što u Srbiji nema nijednog ministra poreklom sa Kosova i Metohije, ali to je već pitanje za premijera i moja organizacija Narodni pokret Srbije nećemo glasati za ovaj zakon, niti ćemo glasati za predlog Jorgovanke Tabaković kao guvernera zato što je jedini guverner u istoriji ove zemlje, za vreme čijeg mandata je ukinut platni promet dinara u južnoj srpskoj Pokrajni i to bez ikakvog protivljenja i činjenja, odnosno nečinjenja. Nepošteno je da traži novi mandat za rukovođenje NBS, koja je nadležna da upravlja dinarom kao srpskom valutom i da se u isto vreme ona koristi i upravlja,

ukinut bankarski sistem, mada se ona u jednom momentu bunila, ali nije mogla protiv prodaje, jer je pobeđena od strane jačega krila u SNS, koji je predvodio Siniša Mali.Hvala. Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Zoran Lutovac, Filip Tatalović, dr Nenad Mitrović, Dragana Rašić, dr Ksenija Marković i Nebojša Novaković.Primili ste izveštaje nadležnih odbora i mišljenje Narodne banke Srbije.Nikoga Srbije.Nikoga nema u sistemu.Na član 2. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Borislav Novaković, Slavica Radovanović, Đorđe Stanković, Ana Eraković, Žarko Ristić, prof. dr Snežana Rakić, Aleksandar Ivanović, dr Ana Jakovljević, Uroš Đokić i Ivana Rokvić.Primili ste izveštaje nadležnih odbora, kao i mišljenje Narodne banke Srbije o podnetim amandmanima.Po amandmanu, jedan od podnosilaca gospodin Aleksandar Ivanović.Izvolite. Zahvaljujem.Pre svega, želim da konstatujem da je nejasno zašto je predlagač ovog zakona intervenisao na preko 80 članova. Zašto, jednostavno, nije u skupštinsku proceduru pustio predlog novog zakona?Što se podnetog amandmana tiče Narodnog pokreta Srbije, želimo ovom intervencijom da sprečimo buduće zloupotrebe neograničenim uplatama od strane povezanih lica. Nije da takvih zloupotreba nije bilo u prošlosti. Podsetiću vas samo na neku od njih. Godine 2017. je na jedan sličan način, zloupotrebom jednog sličnog člana, na račun SNS se slilo stotine miliona dinara, a podsetiću vas na sofisticirano obrazloženje tadašnjeg predsednika stranke koji je to objasnio da sede dvoje, priđe im treći i kaže – ja imam 800 evra, a ne mogu da ih uplatim, da li biste vi uplatili u moje ime i oni uplate po 400 evra i tako se na račun SNS našao veliki iznos novca.Dakle, novca.Dakle, nesporno je da ste vi tokom ovih deset godina otvorili mnoge kanale za pranje novca. Regionalno je poznat projekat Beograd na vodi. Idemo u susret projektu EKSPO, gde će se desetine i stotine miliona evra ali dajte da intervenišemo ovde gde možemo i da sprečimo neke buduće zloupotrebe. Zato vas pozivam da glasate za amandman Narodnog pokreta Srbije. Hvala.

da li bi bilo ovakvih platnih usluga, recimo, da kurs nije mirovao 12 godina?Zamislite, u Srbiji kurs miruje 12 godina. Toga nije bilo ni u bivšoj Jugoslaviji, ni u Srbiji. Nikada toga nije bilo.Za njihovo vreme za nekoliko meseci kurs je sa 78 dinara za evro otišao na 120 dinara. Samo za nekoliko meseci. Da ne govorim o „Agrobanci“, Razvojnoj banci Vojvodine i špekulacijama, „Tesla banci“ itd.Još nešto, kurs je mirovao 12 godina, a devizne rezerve rasle. Nisu trošene, već, naprotiv, rasle. Nisu trošene da bi se veštački održavao kurs.To pokazuje snagu naše ekonomije, to pokazuje koliki su rezultat dale investicije u ovu zemlju, u njenu ekonomiju, koja je toliko snažna da proizvodi novac koji ide u platne usluge.Vaše platne usluge mogu da idu na Devičanska, Sejšlska i Mauricijus ostrva, jer tamo je taj novac koji ste vi izneli. Tamo možete da vršite te platne usluge, odnosno vaš lider cele te opozicione kompozicije.Nije problem što je on, kako to naš narod kaže, uzeo novac, jer je novac imao auto-put do njegovih džepova, nego je problem što je taj novac iznet iz našeg platnog sistema. Znači, to su dvostruke štete i ja bih voleo… Recimo, da sam na vašem mestu, ja bih se izvinio građanima Srbije zbog ekonomske politike koja je vođena do 2012. godine, a koju je vodila vaša vlast. Hvala. Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Novaković, Slavica Radovanović, Đorđe Stanković, Ana Eraković, Žarko Ristić, prof. dr Snežana Rakić, Aleksandar Ivanović, dr Ana Jakovljević, Uroš Đokić i Ivana Rokvić.Po

ali ovaj parlament nije „Zadruga“, ovo je parlament i trebali bismo se držimo dnevnog reda. Hvala. Narodni pokret Srbije predlaže brisanje ovog amandmana. Evidentno je da predlagač ovim izmenama uvodi novu platnu uslugu, ali nejasno je sa kojim ciljem. Zašto će određena pravna ili fizička lica sada biti u mogućnosti da prodaju podatke korisnika računa, šta su kontrolni sistemi toga? Mi vidimo ogromnu mogućnost zloupotrebe tih podataka naročito u uslovima vrlo krhkih institucija i kadrova koji su partijski postavljeni i na čelu tih institucija. Dakle, ne vidimo zašto bi menjali dosadašnju praksu da centralna banka ili neka druga nadležna državna institucija može jedina da daje podatke trećim licima o korisnicima računa. Možda predlagač može mnogo bolje da objasni šta je njegova intencija, ali do tada predlažemo brisanje ovog člana. Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Zoran Lutovac, Filip Tatalović, dr Nenad Mitrović, Dragana Rašić, dr Ksenija Marković i Nebojša Novaković.Primili ste izveštaje nadležnih odbora, mišljenje Narodne banke Srbije o podnetim amandmanima.Niko se nije javio.Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Novaković, Slavica Radovanović, Đorđe Stanković, Ana Eraković, Žarko Ristić, prof. dr Snežana Rakić, Aleksandar Ivanović,

ja bih ovde ukazao na jednu anomaliju koja se tiče celokupnog predloga ovog zakona, a ona se ogleda u sledećoj činjenici. Predlagač ovog zakona je Vlada. Vlada između ostalog ima usvojena i jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa koja u članu stav 2. kažu – ako se više od polovine članova osnovnog propisa menja i dopunjuje tada se mora doneti novi propis.Šta znači novi propis? To znači da se mora doneti novi zakon i da taj zakon mora proći celokupnu proceduru koja podrazumeva i raspravu u parlamentu. Umesto novog zakona, mi sada u osnovnom zakonu, koji ima 232 člana, menjamo 86 članova sa obrazloženjem na 42 strane, 37% osnovnog zakona menjamo po proceduri koja je apsolutno drugačija od one koja važi za donošenje novog zakona.Ono na šta hoću da ukažem ovde jeste da je u materijalu koji nam je dostavljen rečeno da je Narodna banka Srbije sprovela postupak javne rasprave. Pazite sad ovo, Vlada, naravno, na predlog Narodne banke i uz saglasnost Narodne banke koja je sprovela javnu raspravu predlaže zakon po proceduri gde mi kao narodni poslanici nemamo nikakvu kontrolu funkciju u postupku donošenja zakona i jedini način da intervenišemo jeste kroz amandmane, a to je, složićete se, jako skučen prostor za manevar. Kada znamo da se sve ovo događa na sednici koja ima 60 tačaka dnevnog reda, kada znamo da je sa svesrpskom deklaracijom pokriveno tri milijarde evra zaduživanja i kada znamo da ovaj zakon predstavlja podlogu gde će se i kako taj novac prelivati, onda je potpuno jasno da moramo izraziti sumnju u opravdanost ovakvog zakonskog rešenja. Hvala. guverner Narodne banke Srbije dr Jorgovanka Tabaković.Izvolite. Mislim da smo dovoljno blagovremeno podneli i zakon i obrazloženje i u najkraćem mogućem roku odgovorili i na podnete amandmane, ali mogu da razumem da se nije stiglo da se sve to razmotri, pa prosto nalazim potrebu da prvo dve, tri dileme, koje zaista nemaju veze sa ovim zakonom, istaknem.Kao prvo, izmene i dopune Zakona o platnim uslugama su uslov za pristupanje Projektu SEPA tzv. regionalnom plaćanju koje treba da prevaziđe i neke postojeće probleme i ubrza saradnju unutar regiona, a da nas niko ne zarobi čekanjem onako kako to kaže Ivo Andrić – najgore kada čoveka učinite pasivnim, pa na putu do EU, koji je nesumnjiv cilj Srbije i svih nas, saglasna sam, radimo nešto što doprinosi razvoju regiona ne čekajući da plaćanja budu isključivo kada uđemo u EU, pa u evrima.Želim evrima.Želim da vam razvejem jednu dilemu za koju vam ne treba neko savršeno znanje ili znanje ekonomije, to je elementarna logika. Za plaćanje unutar regiona ne plaćamo dinarima i zato se ovde pominju evri za regionalna plaćanja i zato se uvode i novi posrednici, ali i postojeće platne institucije i finansijske institucije: od banaka, poštanskog operatora, telekomunikacionih kompanija i mogu da se uključe u pružanje te nove usluge.Zahtev da dopunimo zakon,

evropskom direktivom koja se zove PSD2, namerno se trudim da govorim PESDI2, da bi to plaćanje moglo da se vrši. Uslov koji postavlja taj evropski platni savet je da usvojimo zakon u parlamentu, a ne da idemo sa nacrtom da bi što pre, kao i zemlje u regionu, svi zajednomogli da pristupimo tom regionalnom plaćanju koje će biti brže, jeftinije za korisnike i to jeste razlog zašto smo izašli sa ovim izmenama i dopunama zakona, i tu zaista nema ništa sporno.Sporno

koristi reč „zaduživanje, zadužujemo buduće generacije“, kao da je to jednako za šta god uzimate kredit. Kada uzimate kredit kao fizičko lice, kao roditelj, kada uzimate kredit kao država, pa nije svejedno da li ga uzimate za letovanje, da se negde provedete i potrošite novac koji ništa neće donositi ili investirate u budućnost svoje privrede, svoje dece, svojih građana time što ulažete u neke infrastrukturne projekte. Znači, ja to prosto ne mogu kao ekonomista i kao čovek koji je dugo bio u opoziciji, ali i neko ko već 12 godina vrlo odgovorno obavlja ovu vlast, izneću je sa dva podatka, pa da vidim da li neko može na to da stavi primedbu, da ono što se zove „ulaganje u budućnost“ nazivate „trošenjem budućnosti“.Meni nikad nije bilo teško da pohvalim dobar projekat onih koji su bili vlast, a ja sedela sa one strane, jer svi mi moramo da budemo posebni da bi zaslužili da se sa ovih mesta i ovih govornica, da li kao vlast, ili kao opozicija, obraćamo građanima.Za mene je biti poslanik sveta dužnost, a za mene je i takođe neupitno, ne treba ministarki advokat, ali ako vam se ministar obraća, za koju su glasali poslanici, koje je izabrao narod, a vi dovodite u pitanje legitimnost njenih odgovora. Pa, nije u redu. Jednostavno ne možemo iz pozicije uskog, ličnog interesa posmatrati svaki odgovor.Neko maločas spomenu stvarate uslov za pranje novca. Pa da li postoji neko u Srbiji ili mi nismo dovoljno glasni ko ne zna da je Srbija jedna od jedanaest zemalja na svetu koja je ispunila svih 40 uslova FATF-e o sprečavanju pranja novca. Koliko puta hoćete da vam to ponovim? Ukucajte u Guglu, ako nemate drugi izvor informisanja. Pa vas nije sramota da se smejete svom neznanju.Izveštaj neznanju.Izveštaj međunarodne organizacije koja se bavi sprečavanjem pranja novca ima formalni izveštaj u kojem je Srbija jedna, hoćete da vam ponovim ako niste čuli, jedna od jedanaest jurisdikcija koja ima sve uslove zadovoljene takve zbog čega imamo četiri i po milijardi stranih direktnih investicija.Ko se usuđuje? Ja sam ponosa što sam sa Kosova. Ponosna sam što se borim, gde mi je kolega zemljak, ponosna sam što se borim da sačuvamo dinar na delu svoje teritorije koju smatram svojom.Neko je tu, ne znam, nije ni bitno koje tu pominjao emocionalni odnos, pa literalne sastave. Znate šta? Samo onaj ko je sa Kosova i Metohije, to je pravi naziv, zna šta znači živeti bilo gde drugo i da jednog dana kada razmišljate o tome da li ćete da budete sahranjeni tamo gde su vam roditelji i gde nikad niste ni jednog trenutka pomislili da premeštate kosti svojih roditelja, da vam neko stavlja primedbu - a gde ste a što ste, a da li ste. Borimo se da sačuvamo dinar na delu teritorije onako kako i Ustavu piše - da je Kosovo i Metohija sastavni deo

Jesam sve opominjala ko kome dobacuje? Dajte malo saslušajte jedni druge, posle se javite, dobićete reč. Na šta to liči? Pred kraj smo radnog dana.Molim Tabaković** Način na koji se borim ja za Kosovo i Metohiju, način na koji se bori bilo ko od mojih, evo Rakić je moj sugrađanin, pa znate, vi vređate moje profesore, komšije, prijatelje, kolege, one koji me poznaju kad pominjete u nekom negativnom kontekstu moj Vučitrn, koji danas neko zove Vuštri, a neki mediji ne znaju ni imena tih mesta sa Kosova da nazovu srpski, pa je nedavno pobegli terorista, rečeno, pobegao iz zatvora iz Smrekonice. Smrekovnica, a ne Smrekonica, kao što ste svojevremeno, mnogi od vas su govorili ne Čičavica, kako se zove ta planina gde je prvi put Sadako Ogata dolazila, pa je bila ona pokazna vežba za Račak, koje je kasnije obavljen, nego su je u natpisima nazivali Ćićevicom. Mene je bilo sramota i tada sam bila poslanik i govorila o tome i dokazi o tome postoje.Ali, niko od nas ne voli manje Kosovo, niti treba moju ljubav prema Kosovu ili Milenkovu ili bilo čiju od nas da smatra kamenom kojim treba da gađa onog drugo koji Kosovo voli na drugi način.Ali vas jedno molim, ja kao Srpkinja sa Kosova, ima, koja danas silom prilika je stanovnik Srbije gde god odluči jer je Srbija teritorija svih nas od Subotice do mog Vučitrna, a koji danas neko zove Vuštri, za mene će uvek ostati Vučitrn, ja ću vama smo dva podatka da dam.Od januara 2001. godine, to je ta prekretnica o kojoj je govorila i jedna od poslanica, do jula 2003. godine imali ste za guvernera Mlađana Dinkića. Promena vrednosti dinara je bila 9,5% izgubljena vrednost i potrošeno 3,9 milijardi, da bi dinar oslabio 9,5%.Od jula 2003. do februara 2004. godine, sedam meseci, neću da pominjem okolnosti, ali hoću da podsetim kada je gospođa Kori Udovički u onom slavnom glasanju bila guverner potrošena je 1,1 milijardi evra i dinar je oslabio

vam je oslabio 34,4% a potrošeno je 7,4 milijarde evra na njegovu odbranu.Gospodin

zaključno sa današnjim danom ja kao izbor Aleksandra Vučića, čak i kada mi je predlog potpisao Tomislav Nikolić, ponosim se time, kupila sam za državu Srbiju 10 milijardi evra i to su te devizne rezerve koje se pominju, a dinar je ojačao 1,3%.Jel vam to neka činjenica koja je metafizička, neshvatljiva ili je reč o tome da možete da planirate svoju budućnost, svoj posao i da imate državu na koju ste ponosni, koja danas ima rekordnih 27 milijardi evra bruto deviznih rezervi, državu koja ima 46,5 tona zlata, od kojih je prvi put u istoriji kupljeno 17 tona u inostranstvu, devet plus tri 2019. i 2020. godine u doba korona krize i 5. jula pet tona zlata novih? I samo za dve nedelje smo zaradili na razlici, rastu cene zlata, 20 miliona dolara. Zaradili, kažem, uvećali zato što se ta vrednost tako iskazuje, ali nemamo nameru da to prodajemo, nego da imamo sigurnost u vreme nikad većih i nikad neočekivanijih kriza. Za ovo vreme se kaže da je jedino moguće predvidivo nepredvidivost.I kad meni bilo ko od vas pokuša da stavi neku primedbu, ja se zaista pitam da li vi mislite da je ta makroekonomija, neko je to nazivao, kako ste rekli, stručnjak za javne finansije. Nije bio tu, sreća, gospodin Mali, s pravom bi se uvredio. Ja vodim monetarnu politiku zemlje i deviznu politiku, javne finansije su na izvršnoj vlasti i ta saradnja monetarne i fiskalne politike jeste razlog zašto mi danas možemo da pričamo o državi koja je jedinstvena i koja ima dve ruke jednog organizma koje se ne svađaju i ne rade jedna protiv druge.I ta nezavisnost Narodne banke da izabere instrumente, pa da dođe do ovakvih deviznih rezervi, da interveniše ovako, da kupuje zlato od Bora za dinare i da svaki gram zlata proizveden u Srbiji jeste i ponuđen i otkupljen od strane Narodne banke Srbije, pa ja ne mogu da verujem da vi živite u Srbiji, a da to niti želite da čujete, da se smejete nečemu što je ugled države čiji ste državljani, nezavisno od toga što neko drugi jeste predstavnik vlasti u okviru javnih finansija, izvršne vlasti ili monetarne vlasti.Ja ne očekujem da vi mene volite, ali očekujem da pred ovim činjenicama kažete – hvala, ovo nije klima umereno-kontinentalna koja se dešava sama od sebe, ni neka karakteristika podneblja. Ovo je rezultat rada ljudi koji se bore za svoju državu i koji se bore za budućnost svih nas, nezavisno od toga ko kojoj stranci pripada i ko je kojeg opredeljenja. Dame i gospodo, danas smo iscrpli dobar deo pretresa u pojedinostima. Hvala vam na radu. Tačno je 18.00 časova.Nastavljamo sa radom sutra u 10.00